Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, № 002–01–33, внесен от Министерски съвет на 04.05.2010 г. На свое заседание, проведено на 20 май 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. На заседанието присъстваха представители на Министерство на правосъдието: госпожа Даниела Машева – заместник–министър, господин Борислав Петков – директор дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”, и госпожа Юлия Меранзова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”. От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Даниела Машева. С него се цели прецизиране на разпоредбите, уреждащи фактическото предаване на лица на основата на Европейската заповед за арест (ЕЗА) в хипотезите, в които тя е издадена с цел провеждане на наказателно преследване срещу български гражданин или лице, временно пребиваващо в Република България, и българският съд е допуснал предаването на лицето. Това е възможно, при условие че след като бъде изслушано в издаващата държава членка, лицето ще бъде върнато в Република България за изтърпяване на наложеното му в издаващата държава наказание лишаване от свобода или друга мярка, изискваща задържане. Предвижда се изменение на чл. 41, ал. 3, като се цели прецизиране на разпоредбата относно гаранцията за връщане на лицето. В тези случаи е необходимо българският съд предварително да изиска и получи от издаващата Европейската заповед за арест държава членка такава гаранция, за да допусне предаване на лицето, при условие, че то бъде върнато след приключване на наказателното производство. С разпоредбата се цели синхронизиране на условията за връщане на лицата с тези, посочени в Рамковото решение за Европейската заповед за арест, и процедурите за предаване между държавите – членки на Европейския съюз. Прецизират се разпоредбите и относно условията за прилагане на Европейската заповед за арест в частта относно тежестта на наложеното наказание лишаване от свобода и се премахва необоснованото изискване за предоставяне на доказателства за наличието на влязъл в сила съдебен акт, на основание на който е издадена Европейската заповед за арест. Създава се нова разпоредба, с която се предоставя законова възможност правоприлагащите органи да включват в Европейската заповед за арест и допълнителни (акцесорни) престъпления. Законопроектът предвижда допълнение, целящо предоставяне на законова възможност за задържане на лицето с цел осъществяване на процедурата по фактическото му предаване на съдебните власти на издаващата държава в случаите на отложено изпълнение на Европейската заповед за арест. В чл. 45, ал. 1 и 3 се уточнява характерът на отказа на лицето от принципа на особеността – във всички случаи такъв отказ може да бъде направен единствено след изразено съгласие за незабавно предаване, съгласието за незабавно предаване задължително предхожда и предпоставя отказа от принципа на особеността и се създава задължение на съда наред с проверка на абсолютните основания за отказ да извършва процесуални действия по проверка за висящи наказателни производства на територията на Република България във всички случаи на изразено съгласие за незабавно предаване. Законопроектът предвижда разширяване функциите на прокурора чрез извършване на проверка дали получена по реда на чл. 42, ал. 2 Европейска заповед за арест отговаря на изискванията на чл. 36 и 37. Предвижда се и изменение на разпоредбата, регламентираща временното предаване на лице при условия, определени в споразумение между съда и издаващия европейската заповед за арест орган. Предложенията за изменение и допълнение ще улеснят дейността на правоприлагащите органи, ще доведат до пълно съответствие на закона с Рамковото решение за Европейската заповед за арест и с процедурите за предаване между държавите – членки на Европейския съюз. В дискусията взеха участие народните представители Четин Казак и Явор Нотев. Господин Казак постави въпроса допустимо ли е временно предаване на лице при наличието на висящо производство – в досъдебната фаза и в съдебното производство. Господин Нотев подкрепи промените като своевременни и необходими, тъй като приложението на закона е създало някои проблеми, които сега намират разрешението След проведената дискусия единодушно с 18 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест,

На заседание, проведено на 19 май 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, внесен от Министерския съвет. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на правосъдието: Даниела Машева – заместник-министър, и Борислав Петков – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”. С настоящия законопроект се предлага прецизирането на разпоредбите на българското законодателство в съответствие с Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно Европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки, както и с препоръките, посочени в Доклада за оценка относно четвъртия кръг от взаимни оценявания „Практическо прилагане на Европейската заповед за арест и съответни процедури за предаване между държавите членки” С § 3 от законопроекта се допълват разпоредбите относно условията за прилагане на Европейската заповед за арест относно тежестта на наложеното наказание. Съгласно § 4 от законопроекта се премахва изискването за предоставяне на доказателства за наличието на влязъл в сила съдебен акт, на основание на който е издадена Европейската заповед за арест, тъй като това не е предвидено в Рамковото решение. съответствие с препоръка № 5 от Доклада за оценка, в § 5 от законопроекта се предоставя възможност на правоприлагащите органи да включват в Европейската заповед за арест и допълнителни (акцесорни) престъпления. В § 6 и § 8 от законопроекта е предвидено разширяване на функциите на прокурора чрез извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 36 и 37 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. С § 7 се предвижда изменение на чл. 41, ал. 3 с цел прецизиране на разпоредбата относно гаранцията за връщане на лицето. В § 10 от законопроекта е предвидено изменение на чл. 45, ал. 1, като се уточнява характерът на отказа на лицето от принципа на особеността. Отказът може да бъде направен единствено след изразено съгласие за незабавно предаване. Към законопроекта могат да бъдат направени следните препоръки: 1. По отношение на § 5 от законопроекта, разпоредбата на новосъздадения чл. 37а от закона и по-специално думите „акцесорни престъпления”, следва да бъдат прецизирани. Същото се отнася за думите „изпълняващата държава”, тъй като следва да бъде определен съответният компетентен орган. В § 3 от законопроекта, предвиждащ изменение на чл. 36, ал. 3 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, е необходимо да бъдат отразени промените, въведени с Договора от Лисабон, по-специално в чл. 36, ал. 3, т. 8 от законопроекта, думите „Европейските общности” следва да бъдат заменени с думите „Европейския съюз”. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест съответства на разпоредбите на Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 16 гласа предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 4 май 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените препоръки между първо и второ гласуване на законопроекта.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Радев. Господин Ципов – процедура. Благодаря Ви, госпожо председател. Правя процедурно предложение за допускане в зала на господин Борислав Петков – директор на дирекция в Министерството на правосъдието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

Дебатите са открити. Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение по обсъждания законопроект? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, № 002-01-33, внесен от Министерския съвет на 4 май 2010 г.

„ДОКЛАД по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 054-01-45, внесен от Мартин Димитров и Стоян Мавродиев на 13 май 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 19 май 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. На заседанието присъстваха господин Евгени Ангелов - заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, господин Емил Алексиев – началник на отдел в същото министерство, господин Калин Христов – подуправител на БНБ, господин Левон Хампарцумян – член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България, и госпожа Ирина Мацева – главен секретар. Законопроектът беше представен от народния представител Мартин Димитров. Според вносителите методологията за определяне на референтен лихвен процент, както и неговата промяна, следва да са постоянно достъпни на интернет страницата на финансовата институция. Това е гаранция, че всеки кредитополучател постоянно ще има достъп до всяка промяна, без да се налага да посещава офиса на финансовата институция. От Министерство на икономиката, енергетиката и туризма беше изразено становище, че за да бъде вменено задължение на кредиторите да предоставят информация на своята интернет страница за референтния лихвен процент и за методологията на неговото изчисляване е необходимо да бъде създадена правна норма, която да има задължителен характер и за която да има предвидена съответната санкция с оглед обезпечаване на нейното прилагане. В хода на дискусията бе поставен въпросът относно това доколко ще се улеснят потребителите с оглед спецификата на урежданата материя. От името на Асоциацията на банките в България господин Левон Хампарцумян изтъкна, че няма как да се направи достатъчно проста методология за изчисляване на референтния лихвен процент. Той защити тезата, че по-сложната и неразбираема методология е по-точна и в по-голяма степен защитава потребителя. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, внесен от Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.” Ако позволите, господин председател, предложение за допускане до зала на господин Емил Алексиев – началник на отдел в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Уважаеми народни представители, направена е процедура за допускане в залата. Моля да гласувате.

на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 054-01-45, внесен на 13 май 2010 г. от Мартин Димитров и Стоян Мавродиев На заседание, проведено на 20 май 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 054-01-45, внесен на 13 май 2010 г. от Мартин Димитров и Стоян Мавродиев. Благодаря. Мотивите на законопроекта бяха представени от председателя на Комисията по правни въпроси госпожа Искра Фидосова. Според вносителите на законопроекта методологията за определяне на референтния лихвен процент, както и неговата промяна следва да са постоянно достъпни на интернет страницата на финансовата институция. Това е гаранция, че всеки кредитополучател постоянно ще има достъп до всяка промяна без да се налага да посещава офиса на финансовата институция. В подкрепа на законопроекта се изказа представителят на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма господин Емил Алексиев, като посочи като навременна дефиницията на понятието „референтен лихвен процент” в Допълнителните разпоредби на закона. Той изказа мнение, че според него нормата следва да бъде отразена на систематичното място в основното съдържание на закона, за да съдържа задължение за кредитора да предоставя тази информация, тъй като в дефинитивна правна норма такова задължение не може да се създаде. Господин Стоян Мавродиев обобщи философията на законопроекта, чието внасяне е провокирано от икономически

е обем на защита, а е ниво на прозрачност. Председателят на Комисията по правни въпроси госпожа Искра Фидосова направи бележки от правно-техническо естество, като посочи, че според Закона за нормативните актове това следва да е законопроект за допълнение, а не и за изменение, защото такова по същество не се прави със законопроекта. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси прие единодушно на първо гласуване с 16 гласа “за” Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 054-01-45, внесен на 13. 05. 2010 г. от Мартин Димитров и Стоян Мавродиев.” Благодаря.

Благодаря, господин председател. Колеги, искам да започна с това, че промените, които Икономическата комисия гласува вследствие предложения на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в Закона за потребителския кредит, имат изключително и основно за цел защита на кредитополучателят. Това е основната цел на закона. Това беше и причината този закон да получи една много сериозна подкрепа от страна на Икономическата комисия, тъй като всички колеги сметнаха, че това следва да бъде основната цел на един такъв закон. Впоследствие обаче като гледахме неговото приложение, тъй като беше ясно, че макар и да влиза в сила м. май т.г., банките започнаха да се съобразяват с него по-рано, видяхме, че не всички финансови институции публикуваха на своите интернет страници методологията, по която определят референтния лихвен процент. Не всички финансови институции възнамеряват да публикуват и самия референтен лихвен процент на своите интернет страници. А е много важно да има максимална прозрачност. Колкото е по-прозрачна самата методология, колкото е по-прозрачен самият референтен лихвен процент, това ще доведе до по-голяма конкуренция между банките. Нашата цел е един човек, преди да вземе кредит, да може да погледне методологията, да сравни офертите на всички банки и да вземе информирано решение, тоест водещото при нас е този избор да бъде информиран – хората внимателно да изберат и да определят своите предпочитания. Някои от търговските банки направиха следното възражение, че тази методология била сложна и не всеки щял да я разбере, обаче когато тя е публична, когато всеки има достъп до нея, винаги ще има анализатори, които през медиите ще могат да правят сравнителни таблици и да дават в най-смилаем и в най-лесен вид тази информация за всички български граждани. Когато тя е достъпна, може да бъде събрана в една таблица, винаги ще има кой да свърши обобщението и кой да помогне хората да имат максимално информиран и максимално подготвен избор преди да получат кредит. Убеден че всеки един от вас в своя избирателен район е получавал сигнали за хора, които са получили кредити, но не всички условия по кредита са им били известни в самото начало, което е големият проблем. Искаме хората да правят информиран избор и да не бъдат подвеждани волно или неволно, по какъвто и да било начин, от финансовите институции. Аз благодаря на Министерство на икономиката, което категорично подкрепи този законопроект и дори предлага да има ясни санкции при неспазване от страна на банките. Това е нещо разумно, което между първо и второ четене може да бъде записано и да бъде уточнено. Благодаря също на Българската тези мотиви и тези текстове с ясното разбиране, че можем да вървим само в една посока, колеги – посоката на прозрачност и отчетност. Това е посоката на конкуренция между банките. Това е вярната посока за хора, които уважават пазарната икономика, но които едновременно с това защитават правата на гражданите. Благодаря Заповядайте, господин Стоилов. Господин председател, господа народни представители! Смятам за мой обществен дълг да продължим дискусията по тази тема, която, мнозина вероятно си спомнят, започнахме още с приемането на Закона за потребителския кредит в началото на тази година. Тогава ние бяхме от малцината, които повдигнахме въпроса за начина на определяне и промяна на лихвените проценти в процеса на изплащане на кредитите. Депутати от Българската социалистическа партия и няколко други народни представители подкрепиха това предложение, чиято основна цел беше да се стандартизират показателите, да има известна обективност при промяната на лихвените проценти по вече сключени договори за потребителски кредити. Тогава със значително мнозинство това предложение беше отхвърлено, включително и подлагайки на съмнение някои от неговите технически елементи, елементи, но, както се вижда, темата е актуална. Тя тогава беше почти подмината или проспана от медиите, но видя се, че по-късно с оглед на влизането на закона в сила този въпрос и експертно беше поставен от икономисти, финансисти и той успя все пак да заеме подобаващото му се място в обществения дебат. Затова често парламентът е упрекван, че той реагира постфактум, но давам този пример, за да се види, че точно от парламента дойде първият сигнал за проблемите, които съществуват и които ще продължат да се проявяват при отпускането и погасяването на потребителски кредити. Какво ни предлагат сега вносителите? Създава се едва ли не консенсусна среда, в която се твърди, че малката промяна в закона защитава интересите на потребителите. Какво всъщност ни се предлага? Към съществуващото определение за референтен лихвен процент да се добави: „предоставянето на информация, достъпна на интернет страницата на кредитора”. Това е всичко, тоест никаква промяна по същество. Сегашният текст казва: банките избират методологията, по която определят и променят лихвените проценти, но сега те ще трябва, освен по друг начин да разпространяват тази информация, да я поставят на своята интернет страница. Значителен прогрес?! Вносителите Димитров и Мавродиев казват: ние по този начин защитаваме интересите на потребителите. В същото време дори срещу това твърде минимално, срамежливо предложение, долавяме съпротивата на много от търговските банки. В нека да погледнем духа на Европейската директива, която изисква да се получи адекватна информация, което според мен включва и начина на определяне на лихвите. Това, за което аз продължавам да претендирам, е да се въведе стандартен индекс било то според либора, юрибора, доходността по държавните ценни книжа. Кажете по какви показатели – отделно или съвкупно, Не, не! Аз Ви предоставям този въпрос, за да не навлизаме в прекалено експертните детайли, които са ваша задача – на членовете на Икономическата комисия, на Бюджетната комисия, за да се възприеме първо принципът, който гарантира пазарност, донякъде обективност и публичност. Вие сега правите една полустъпка в разширяване на публичността, никаква обективност и дори никаква пазарност, защото не може да се твърди, че пазарен е подходът, когато един от участниците в договора или в пазара разполага с произвола да диктува изцяло условията на икономически по-слабата страна и тя да е длъжна безусловно да ги следва. Ако това е вашата представа за пазара, тя може би има редица основания в българския преход за изминалите години, но тя по никакъв начин не може да бъде възприета не само по своята икономическа, но и по своята юридическа логика. Известен е принципът „Пакта сунт серванда”. Той е валиден и в националното, и в международното право – договорите са за това, за да бъдат изпълнявани, за да бъдат спазвани. Е, как да бъде спазван един договор, когато след неговото сключване едната страна произволно може във всеки момент да променя условията? И тогава, кажете ми, какво прави самото управление? Веднъж то организира операции „Лихварите”, „Кърлежите” или какви още бяха, за тези, които наистина нелегално се занимават с отпускане на кредити, а в същото време узаконява възможността на тези, които са допуснати да оперират със средствата на гражданите, на обществото, да могат да раздават при изгодни за тях условия съответните кредити. Затова според мен най-доброто решение, което може да се приеме сега, е законът да бъде отхвърлен, и ще Ви кажа защо – да се отиде още една стъпка по-напред. Дори този път няма да ви предлагам текст, тъй като според мен вие нямате нито тази чувствителност да реагирате на въпроса, нито тази способност да го решите. Аз съм направил предложение, втори път няма да правя, но ако отпадне не само изменителният ако отпадне и основният текст на § 1, т. 6, ние ще имаме по-добра защита на потребителя, защото нека да Ви припомня, че от 2009 г. действа Законът за платежните услуги и платежните системи.

„Това е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия лихвен процент, който произтича от общодостъпен източник, който може да бъде проверен от двете страни по договора за предоставяне на платежна услуга, но обективен източник не е източникът, който си избира едната страна, а който може чрез формираните на пазара условия да бъде достъпен и във всеки даден момент да бъде използван”. Тоест всяка страна да се позовава на него. Следователно в цитирания закон има едно много по-сполучливо определение на термина „референтен лихвен процент”. Затова дори само неговото прилагане е много по-добра възможност поне по отделните казуси потребителят да бъде защитаван, защото сега в Закона за потребителския кредит предлагате определение, което е в ущърб на потребителя, за разлика от другия закон, което поставя в приблизително равностойни условия двете страни. Прегледах и административнонаказателните разпоредби. В тях там, където се третира проблемът за референтния лихвен процент - в чл. 14, ал. 3, дори няма изрично предвидена административнонаказателна отговорност. Тя е по ал. 1, от което най-малкото е дискусионен въпросът дали нарушаването на изискването по действащата Допълнителна разпоредба, свързана с основния текст и нейното допълнение, въобще може да води до ефективни санкции за тези, които не са се съобразили с наложеното задължение, освен другото. Това че потребителят е получил информация към момента на сключване на договора, съвсем не означава, че банката не може във всеки следващ момент да промени своята методика. Няма никакво ограничение, след като няма фиксиране на тези обявени условия за определен период. Дори и най-добросъвестният и компетентен потребител да се е информирал, не означава, че в даден момент тези условия не могат едностранно да бъдат променени.

и никакви организации на потребители или специално на тези, които се занимават със защита на интересите на лицата, които получават кредити. Е, питам се, парламентът изцяло ли е в плен на финансово-банковите интереси и ще се намерят ли някакви сили, които да поставят на нужното внимание интересите на гражданите, които в много по-голяма степен масово определят резултатите от изборите, отколкото тесните финансово-корпоративни лобита? От името на Асоциацията на банките в България се изказва господин Хампарцумян, който, интересно, от инженер-химик се превръща в ръководител на една от най-големите български частни банки, сигурно защото по време на тяхната продажба е бил председател на Агенцията за приватизация. Така че, това е много интересно и правилно от този сектор се усмихвате. И, забележете, каква мъдра мисъл казва той: „Няма как да се направи достатъчно проста методология за изчисляване на референтния лихвен процент”. Той защити тезата, че по-сложната и неразбираема методология е по-точна и в по-голяма степен защитава интересите на потребителя, тоест колкото по-неразбираемо и по-сложно, толкова по-добре за потребителя. Продължавайте да бъдете поддръжници на тази логика. В Правната комисия законопроектът е представен от госпожа Искра Фидосова, може би също като един от хората, който се присъединява на страната на тези интереси, а господин Мавродиев казва също интересни неща. Той обобщи философията на законопроекта, чието внасяне е провокирано от икономически популистки изказвания и атаки срещу Закона за потребителския кредит. А това, което Вие, уважаеми вносители, внасяте, не е ли примитивен десен популизъм, с който твърдите, че защитавате потребителите? От това, което казах, мисля, става напълно ясно, че техните интереси остават в почти същата степен незащитени, както и със самия основен закон, който неотдавна беше приет. Необходима е допълнителна прозрачност. Господин Мавродиев разкрива и част от завесата към истинските проблеми. Той казва, че дефинирането на понятието „референтен лихвен процент” не е обем на защита, а е ниво на прозрачност. Ето тук неговото признание, че всъщност с нищо законопроектът не допринася за въвеждане на стандартизирани критерии, които биха били реална защита, а само създава малко по-голяма прозрачност, точно представя идеята на законопроекта. Тъй като мисля, че тези аргументи са достатъчни, трябва да направя и няколко обобщения накрая. Може би този случай сам по себе си не е толкова важен, но той е показателен за дълбоката идейна инерция, в която се намира българският политически живот, за липсата на ясно осъзнати социални интереси, които народните представители да отстояват и да защитават. Докато това положение не се промени, ние ще бъдем свидетели на същата стихийност, която ни залива периодично, която води до нови илюзии и която поддържа доминирането на интересите на финансовия капитал. Това е всъщност действителността в целия свят поне от половин век, защото вече живеем в ерата не на индустриалния, а на финансовия капитал, който в една своя значителна част е основният причинител на днешната икономическа криза. И, забележете, в много от страните, където тези институции станаха причина за тежките икономически и социални проблеми, те бяха рефинансирани от държавите и в същата година в Европейския съюз, когато те получиха милиарди подкрепа от държавата, отчетоха официално 50 милиарда печалби от средства, които допълнително са получили. Ако тази философия ще продължава да ни ръководи, няма защо да се чудим, че българското правителство е безпомощно да предприеме каквито и да е ефективни действия в икономиката, няма да продължаваме да питаме защо не се създадат публични правила, по които държавните учреждения и държавните предприятия да предоставят своите средства за управление на определени банки и вместо да се питаме дали държавните пари отиват в най-силните и ефективни банки, не става обратното – че най-силни са тези банки, които получават най-много подаръци с публични средства. Ето тази нова философия за финансовите отношения е крайно време да бъде разбрана в българския политически живот и аз най-много апелирам този път не към управляващите - вие сте донякъде в правото си да поддържате това нещо, защото сте и негова рожба, но това е апел към левицата, защото тя няма да се превърне в реална алтернатива, докато не мобилизира обществото да разбере тези свои интереси и категорично да ги отстои. Затова ли Българската асоциация на банките не е член на Международната асоциация на ипотечните кредитори, в която освен европейските страни членуват даже Русия, Украйна и Турция и в която тези въпроси се поставят на обсъждане? Те вече даже не са толкова въпрос само на ляво или дясно, а на една по-силна регулация в областта на финансовия сектор. Ние докога ще продължаваме да бъдем провинция на определени финансови интереси, които вече изтощават не само работещите, но и голяма част от индустрията? Това са големите въпроси. въпроси. С подобни хилави законопроекти можете още известно време да поддържате заблудата в българското общество, но вие сте или неспособни, или не желаете да решите тези важни проблеми. Затова ви призовавам да отхвърлите този законопроект, а на второто четене да отхвърлим и основния текст, който все пак би дал някаква защита на българските потребители на кредити. Благодаря Ви.

Защото като Ви слушах от моето място, ми напомнихте за група популисти, които през 1996 г. съсипаха българската икономика. Подобно на Вас те казаха така: „Лошо ли е за тези държавни фирми, след като са в тежко положение, да вземем пари от банките и да им дадем? Защо да е лошо?” По Вашата логика! И хора, които не са компетентни, като Ви слушат, си казват: „Хубаво е, нека да спасим държавните фирми. Вземаме пари от банките и им даваме”. И какво стана? Хиперинфлация! Вашият колега Жан Виденов поне вече не се появява, за да ни дава акъл по този начин. Наскоро го видях.

Винаги съм на ваше разположение – в парламента или където и да било. И на семинар ме поканете! Ще вдигнете лихвените проценти! И нещо друго – защо не ми намерите страна в Европейския съюз, която да прилага тези мъдри Ваши идеи? Намерете ми една страна и ми разкажете тогава. Има една проста причина, господин Стоилов. Това е пазар и там има конкуренция. И единственият начин за сваляне на лихвените проценти не са някакви начини, по които държавата да ги определя, което Вие в крайна сметка искате.

Евробор нищо не означава за България в момента. И когато приемете такъв начин на определяне на лихвените проценти, сигурният ефект е, че ще ги повишите. Така Вие не браните потребителите. И по-важното нещо...

Господин Димитров, Вие сте млад човек и връщането Ви към вече едно не толкова близко минало има опасност да не Ви даде възможност да върнете партията си поне на това електорално равнище, което беше в края на 90-те години. Примерът, който дадохте с 1996 г., е крайно несполучлив. Ако търсехте аналогия, тя щеше да бъде по-близка със сегашното управление на страната по друга причина – защото тогава част част от причините за банковата криза бяха неиздължаването на фирмите към търговските банки. Няма да се връщам на предисторията кога беше заложена тази криза. Защото тя се разрази през 1996 г., но но беше резултат от неконтролируемото рефинансиране, от създаването на множество търговски банки със заемен капитал, който те си прехвърляха от една на друга, тоест с едни кухи пари. Това стана в годините преди това. Ако има отговорност на правителството на демократичната левица, то е, че не успя да овладее този процес в една много напреднала фаза, на една критична граница, в която той се намираше. Спомнете си какво прави сегашното правителство. То има задължения към фирмите, които не изплаща. Ако тогава едни фирми не са се издължавали на банките, сега държавата не се издължава на тези, които са извършили определена работа. Тук приликите са много повече, отколкото опита Ви да ме изправите на терен за дискусия, която е адресирана към днешния ден и към бъдещето. Как да не сме направили нищо в миналия мандат?! Аз не съм говорил по тази тема, защото всеки от нас трябва да се опитва да разширява темите, по които може да говори. Защото тогава се е налагало да говоря повече по други теми. Но тогава имаше действащ Закон за потребителския кредит, който вие отменихте, без да направите нещо значително по-добре. Освен това в миналия парламент – вярно, по предложение на народни представители, които не бяха от нашата парламентарна група се възприеха разпоредби, които защитаваха потребителите във връзка с възможността за предсрочно издължаване на вече сключени договори за кредит. Така, че не е вярно, че не е имало стъпки през предишните няколко години. Друг е въпросът, че те са недостатъчни. И вместо Вие да ги задълбочите, отново продължавате да отстоявате едни и същи интереси. Що се отнася до страните от Европейския съюз, аз ще направя допълнителна справка и мисля, че ще мога да ви дам и такава информация, ако искате тази дискусия да бъде продължена. Но не се опитвайте да ни вкарате вашето според мен несъстоятелно разбиране за пазара, което аз да споделям. Аз не съм казал, че Янаки Стоилов или дори Централната банка, или правителството трябва да определи този показател. Той трябва да се формира на пазарен принцип, но обективно да може да бъде установяван и с него да се съобразяват всички. Един друг известен и радикален критик на днешните отношения беше казал: „Няма никъде свободен пазар”. Погледнете историята на това, което е ставало през последните десетилетия, и ще видите, че най-печеливш е капиталът, който е установявал или монопол, или се е ползвал от държавни субсидии и протекции. Това е най-печелившият бизнес. Ако Вие така разбирате бизнеса – да изкривявате пазара и по този начин да превръщате някого в печеливш, ние сме на различни позиции. Аз не искам тук да бъдем на общо мнение, на някакъв фалшив консенсус. Затова продължавам да критикувам вашата идея и дори да твърдя, че тя е несъстоятелна и в ущърб на гражданите. Благодаря.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Ние от „Ред, законност и справедливост” ще подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, защото смятаме, че дори минималното дефиниране на понятието „референтен лихвен процент” и това, че на страниците на интернет ще бъде публикувана информация за потребителските кредити, макар и малко, поне на този етап е достатъчно. Искам да се обърна към Вас, господин Стоилов, и да Ви попитам:

Няма. Желания за други изказвания? Няма. Закривам дебата. Уважаеми народни представители, поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит, № 054-01-45,

С Доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае председателят Госпожо председател, колеги, първо, процедурно предложение за допускане в залата на господин Петко Николов – председател на Комисията за защита на конкуренцията. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

На свое редовно заседание, проведено на 19 май 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г. На заседанието присъства господин Петко Николов – председател на комисията. Докладът беше представен от господин Петко Николов. Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да гарантира защитата и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност, включително и чрез упражняването на контрол за законосъобразност на разходваните бюджетни средства чрез системата на обществените поръчки и предоставянето на концесии. Приоритетите и целите на комисията са свързани с подобряване на бизнес средата чрез ефективно приложение на законодателството за конкуренцията; укрепване на административния капацитет; осъществяване на дейности за намаляване на административното бреме и улесняване на бизнеса; създаването на публичен електронен регистър на решенията и определенията на Комисията за защита на конкуренцията и възможност за електронно подаване на документи. През 2009 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 1130 производства, от които 902 по Закона за обществените поръчки, 16 по Закона за концесиите и 212 по Закона за защита на конкуренцията. През отчетния период Комисията се е произнесла с 987 решения или определения, с които е приключила съответните производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушения по Закона за защита на конкуренцията или за непредоставяне на информация.

Подробно разгледани в отчета са забранените споразумения, решения и съгласувани практики, като по тях са образувани 7 производства, постановените решения са 8, извършените проверки на място – 2, а наложените имуществени санкции и глоби са с общ размер 360 хил. лв. По подобен начин са структурирани и подробно разгледани: 1. Злоупотребата с монополно или господстващо положение. 2. Контролът върху концентрациите между предприятия. 3. Нелоялната конкуренция. 4. Застъпничеството за конкуренцията. 5. Производствата по Глава шеста, чл. 27 от Закона за защита на конкуренцията – секторни анализи на конкурентната среда. 6. Наложените глоби и имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията. 7. Дейността по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. 8. Производствата по изпълнение на влезли в сила решения. 9. Дейността по процесуалното представителство на Комисията пред Върховния административен съд. Тук следва да се отбележи, че от постановените през 2009 г. 196 решения по Закона за защита на конкуренцията, 84 са обжалвани пред Върховния административен съд. Върховният административен съд през 2009 г. е издал 108 решения по жалби, подадени срещу решения на Комисията.

Относно финансовия отчет беше отбелязано, че Комисията за защита на конкуренцията е независима институция на пълна бюджетна издръжка. Приходната част се формира от бюджетна субсидия и собствени приходи, набрани от такси, дължими по Закона за защита на конкуренцията,

Към 31 декември 2009 г. са усвоени 4 млн. 573 хил. 857 лв., което представлява 83,85% от планирания бюджет за 2009 . В хода на дискусията народният представител Диян Червенкондев попита в какво съотношение са наложените санкции от Комисията и тяхната събираемост. Народният представител Валентин Николов зададе въпрос относно мнението на председателя на Комисията за защита на конкуренцията за собствеността върху уредите за дялово разпределение, също така и какво е виждането му по отношение на предлаганите изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки – доколко те биха подобрили работата на Комисията. тази връзка господин Петко Николов изтъкна, че до дни на народните представители – членове на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и на Комисията по правни въпроси, ще бъдат предоставени изготвени от Комисията за защита на конкуренцията насоки по отношение на борбата с манипулирането на обществените поръчки на базата на картелни споразумения. След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, „против” – 1, и „въздържал се” – 1 народен представител. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме: РЕШЕНИЕ по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.”

Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване Проект за решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.: „Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.” Моля народните представители да гласуват.

тъй като комисията отложи своето заседание за друг ден.

прието. Преди да закрия днешното работно заседание, бих искал да направя съобщение за парламентарния контрол на 28 май петък, 9,00 ч. 1. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на два въпроса от народните представители Венцислав Лаков и Павел Шопов. 2. Заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков ще отговори на три въпроса от народните представители Димо Гяуров, Драгомир Стойнев, Петър Курумбашев и Евгений Желев. 3. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на пет въпроса от народните представители: Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, Анна Янева, Петър Димитров, Мая Манолова и Янаки Стоилов и на две питания от народните представители Иван Костов и Захари Георгиев. 4. Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов ще отговори на седем въпроса от народните представители: Петър Димитров, Ивелин Николов, Пламен Орешарски, Пенко Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, Румен Петков и Георги Анастасов, Иво Димитров и Галина Банковска. 5. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на три въпроса

и на две питания от народните представители Антон Кутев и Евгений Желев, Михаил Миков и Ангел Найденов. 7. Министърът на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. 8. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма